I pozivam predstavnike odbora da sazovu sjednice odbora jer ima dosta točaka dnevnog reda koje nisu raspravljene na odborima, neki nisu ni zakazani, a neki su pokušani pa nisu iz razno-raznih razloga uspjeli. Zbog toga ćemo nastaviti sutra sjednicu nakon što završimo ovu točku dnevnog reda u 10 sati tako da odbori imaju vremena to obaviti.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti Prijedlog? Želi. Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa gospođa Snježana Bagić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama je u prvom čitanju tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora. Naš važeći zakon Zakon o izvršenju kazne zatvora donesen je 2001. godine. On je od tada nešto manje u opsegu mijenjan međutim njegovo donošenje 2001. godine doista je predstavljalo …/Govornica se ne razumije./… zatvorskog sustava i omogućilo ustrojavanje i izvršavanje kazne zatvora u Republici Hrvatskoj u skladu s međunarodnim konvencijama koje je Republika Hrvatska prihvatila te tada važećim europskim zatvorskim pravilima. Sada nakon 6 godina primjene ovoga Zakona pokazalo se potrebnim da se ovaj Zakon dodatno izmijeni i dopuni. Ocijenila bih da se ove izmjene i dopune Zakona kreću u tri u tri osnovna pravca. Jedan razlog za izmjenu zakona je njegovo usklađivanje sa nizom novih zakona, odnosno izmjena i dopuna zakona koje su u međuvremenu donesene i stupile na snagu i koje mora pratiti Zakon o rješavanju kazne zatvora pa je potrebno radi njegovo usklađenja s tim zakonima izmijeniti ovaj zakon. Drugi se odnosi na preciziranje dakle, jasno je propisivanje ovlasti te stvarne i mjesne nadležnosti suca izvršenja. I treći krug promjena se odnosi, pokazalo se zapravo u praksi potrebnim, jasnije i podrobnije propisati neke od načina rješavanja kazne zatvora odnosno načina ostvarivanja nekih prava ili pogodnosti zatvorenika. Što se tiče prvog kruga ovih izmjena dakle, onih koji se odnose njegovo usklađivanje sa u međuvremenu promijenjenim zakonodavstvom, dozvolite mi samo spomenuti primjerice Zakon o ovršnom postupku, Zakon o parničnom postupku i Stečajni zakon, kojima su proširene mogućnosti izricanja …/Govornik se ne razumije./… na druge sudske postupke, osim kaznenog i zbog čega treba ovaj zakon uskladiti sa izmjenama tih zakona. Isto tako, u međuvremenu je stupio na snagu novi Zakon o državnim službenicima koji se odnosi na službenike zatvorskog sustava, te on zapravo jedinstveno uređuje prava i obaveze svih državnih službenika, bez iznimke. Pa je Zakon o izvršavanju kazne zatvorom u pogledu ostvarivanja službeničkih odnosa potrebno uskladiti sa ovim zakonom. Isto tako zbog specifičnosti poslova koji se obavljaju u kaznionicama i zatvorima, uprava i zatvorski sustav, upravitelj u kaznionici i zatvorima posebne ovlasti odlučivanja u odnosu na zatvorenike i zaposlenika, pa nije potrebno dopuniti članak koji propisuje njegove ovlasti odnosno propisati da on ima ovlasti čelnika tijela državne uprave ukoliko ovim zakonom nije drukčije Zatim, zbog usklađenja sa Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama treba uskladiti odredbe ovoga zakona u pogledu upućivanja osobe u psihijatrijsku ustanovu na način da sudac izvršenja ne upućuje osobu izravno već pokreće postupak radi upućivanja. Isto tako potrebno je zakon uskladiti i sa Zakonom o sudovima, gdje je propisano da poslove osiguranja pravosudnih tijela obavlja pravosudna policija. U pogledu odredbi koje se odnose na suca izvršenja, sudac izvršenja je bio novi institut koji je prvi put u naš pravni sustav uveden 2001. godine. Dakle, on odlučuje odnosno kontrolira upućivanje osuđene osobe na izdržavanje kazne zatvora, način izvršavanja te kazne, eventualnu povredu prava i na slične mjere koje se provode u zatvorima a koje bi eventualno mogle dovesti do povrede njegovih prava. Međutim, u primjeni se pokazalo zapravo, ovdje valja precizirati odnosno jasnije odrediti osobito u pogledu stvarne i mjesne nadležnosti suca izvršenja, jer su se u praksi pojavile određene dvojbe i pitanja, pa ih je ovim izmjenama i dopunama potrebno otkloniti. Primjerice, bila je prisutna nedoumica u primjeni članka 17. ovoga zakona, kada se odlučuje o zahtjevu za sudsku zaštitu, o kojoj inače odlučuje dakako sudac izvršenja, da je to poseban pravni institut ili se on odnosi zapravo na sudsku zaštitu prava zatvorenika propisanih u drugim odredbama ovoga zakona. tko odlučuje o obustavi kazne zatvora zbog smrti zatvorenika, izmjeni zatvorenika pardon? Kao i slučaj kada je osoba izdržala kaznu u svojstvu pritvorenika? Zatim, koji sudac poduzima radnje i donosi odluku u pojedinim fazama postupka od pokretanja postupka izvršavanja kazne zatvora do izdržane kazne? Dakle, koji bi sudac bio mjesno nadležan? Isto tako ovim izmjenama zakona propisuje se tko se točno smatra strankama u postupku pokrenutim pred sucem izvršenja? U pogledu načina izvršavanja kazne zatvora, ovim izmjenama zakona dodatno se zapravo preciziraju odredbe zakona koje se odnose na programe izvršavanja kazne zatvora i njegov sadržaj, jer inače se njeguje i to je …/Govornik se ne razumije./… zakona da se izvršavanju kazne zatvora pristupa individualizirano. Dakle, da se sadržaj programa određuje prema zatvoreniku, prema njegovim sposobnostima, afinitetima dakako i težini djela. I da se omogući njegovo preispitivanje u skladu sa zatvorenikovim ponašanjem i procjenom uspješnosti u ispunjavanju obaveza utvrđenih pojedinačnim tim programom. Radni angažman zatvorenika je nešto što je dakako poželjno, ovisi i o njegovom interesu. To je njegovo pravo. Ali se smatra, ne samo u Hrvatskoj, nego općenito poželjnim načinom resocijalizacije i priprema za buduće uključivanje život, u svakodnevni život izvan zatvora. Sada se predlaže omogućiti da onim zatvorenicima koji su suđeni na kaznu zatvora do jedne godine, da svoje pravo na rad izvršavaju u nastavku rada kod poslodavca ili nastavkom vlastite djelatnosti. Isto tako predlaže se da zatvorenici se također mogu i i educirati tj. mogu naknadnu izobrazbu provesti tijekom izdržavanja kazne zatvora. Ona se organizira neovisno ili uz rad. Ali kada se organizira uz rad da se onda prima novčana naknada za tu izobrazbu samo ako se istodobno ne može osigurati rad. Također se mijenjaju odredbe koje se odnose na zdravstvenu zaštitu. Dakako da pitanje njihove zdravstvene zaštite nije uopće sporno. Međutim, određuje se da ako zatvorenik već ima, ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje, onda se to zdravstveno osiguranje provodi i ide na teret, zaštita pardon, ide na teret njegovo osiguranja. Ali ako i dakako je zdravstveno neosiguran onda to ide na teret zatvorskoga sustava. Isto tako kako bi se spriječile nezakonite radnje tijekom izdržavanja kazne zatvora, trgovina primjerice krađe, potkupljivanje, reket i slično predlaže se izmijeniti odredbu zakona, preciznije članak 127. kojim je to propisano na način da se propiše od koga zatvorenik može primati novac na polog i slanja novca s pologa, te ograničavanje i trošenje novca s obvezne ušteđevine koja je namijenjena osiguranju sredstava po izlasku na slobodu. Od izmjena koje se također predlažu, …/Govornik se ne razumije./… će se propisati da i preciznije odrediti ponašanja koja predstavljaju stegovni postupak zatvorenika, te produljiti rok za vođenje postupka za odlučivanje po žalbi, pa se u tom pravcu mijenjaju također odredbe ovoga zakona. Isto tako određuju se i preciziraju odredbe koje se odnose na uvjetno puštanje zatvorenika na slobodu, sastav Povjerenstva za uvjetni otpust, kome se dostavlja rješenje o uvjetnom otpustu, s obzirom da može sadržavati različite obveze zatvorenika. Dakle, potrebna je bolja koordinacija svih onih trebaju kontrolirati zatvorenika tijekom uvjetnog otpusta. Uvažene dame i gospodo zastupnici, nastojala sam biti u svom izlaganju. Ovo su one izmjene i dopune koje su se pokazale potrebnim kako bi se s jedne strane učinkovitije osiguralo provođenje kazne zatvora, s druge strane preciznije odredile ovlasti nadležnih tijela, pri tome dakako mislim ne samo na zatvore nego primjerice na suce izvršenje i druge institucije koje kontroliraju njegov uvjetni otpust odredile bolje s jedne strane prava zatvorenika i garancija njihove zaštite a s druge strane spriječilo njihove zlouporabe tih prava, primjerice unošenje nekih nezakonitih sredstava. To najčešće se događa radi pokušaja unošenja droge ili sredstava za bijeg. Zahvaljujem. vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Na prošloj sjednici smo imali Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda i to za 2005. godinu. U raspravi o tom izvješću dali smo određene ocjene i zapravo svi smo čini mi se suglasno konstatirali da nam sustav funkcionira uz velike napore i uz veliku potrošnju ljudi koje u sustavu imamo. Imamo relativno pristojan zakonodavni okvir, međutim onaj materijalni okvir nam je malo uzak i temeljni zaključak koji smo i donijeli je da se što je moguće više materijalni uvjeti poprave. I nadam se da ćemo to već vidjeti iz izvješća o radu ovih ustanova za 2006. godinu. Što nam nudi ovaj zakon? Ovaj zakon je kao što je rekla državna tajnica usklađenje sa Zakonom o kaznenom postupku, sa Ovršnim zakonom, sa stečajnim zakonom, sa Zakonom o parničnom postupku jer naravno i tim zakonima propisana je mogućnost da se i i u okviru tih postupaka izriču mjere zatvora. Stoga je vrlo bitno da se ovaj zakon uskladi i da slijede sva ona rješenja koja su ovim zakonima ponuđena. Također, ovim zakonom se regulira i pitanje službeničkih odnosa, usklađuje se sa zakonom koji smo već ranije donijeli. Također su jasnije i puno preciznije definirane mjesne i stvarne nadležnosti ovlaštenih osoba, znači sudaca izvršenja. Zatim, već je i državna tajnica spomenula na jedan precizniji i bolji način regulirano je pitanje zdravstvene zaštite. Zatim, također i pitanje ove naknade koja se dobija vezano za rad ili za edukaciju a također vrlo su bitna i pitanja koja su vezana za samu sigurnost prilikom izdržavanja kazne zatvora koja je regulirana posebice člancima 26. i člancima 35. Također, preciznije su regulirani i opisi stegovnih djela što je također bitno da ti opisi budu primjenjivi. Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovaj zakon u prvom čitanju. Zakon je potrebno u svakom slučaju do drugog čitanja i nomotehnički urediti, mislim da je bilo i na Odboru za zakonodavstvo određenih sugestija koje vjerujem da će predlagatelj uvažiti. Ono što bih htio reći, čini mi se bez obzira i na ovo prvo izvješće koje smo imali na prošloj sjednici na ovaj zakon da bi bilo jako dobro da Sabor kao zakonodavac barem svakih četiri ili pet godina dobija jedno još cjelovitije izvješće jer nama je u principu vrlo značajno da imamo informaciju i da znamo što nama iz tih ustanova zapravo izlazi van, da li su to ljudi koji su nakon što su izdržali kaznu zatvora, da li su oni u životu uspjeli se vratiti u normalni život, ili su to ljudi koji imaju probleme, da li su to povratnici u počinjenju kaznenih djela. I tek tada ćemo moći donijeti određene odluke i u tom smislu moći promijeniti zakone ako imamo sve te podatke. Ovo jesu vrlo kvalitetna izvješća koja svake godine dobijamo ali ona vode brigu o onim osnovnim podacima koliko je ne znam stegovnih djela bilo, koliko je bilo bjegova, koliko je sredstava potrošeno, koliko je ljudi zaposleno u sustavu i sve to. I to smo ocijenili svih ovih godina da nam sustav u relativno skromnim materijalnim uvjetima funkcionira u granicama koje su potpuno podnošljive. Ali da bismo kažem znali točno što je potrebno u sustavu promijeniti moramo znati što nama iz tog sustava izlazi van. To je po meni pitanje broj jedan da li se ti ljudi mogu snalaziti sutra u životu ili oni i nadalje imaju problema. Vrlo je bitno, ima ovdje jedna odredba u zakonu koja je po meni jako jako značajna a to je članak 16. kojim se mijenja članak 69. i kaže: "Radi ispunjavanja svrhe izvršavanja kazne zatvora iz članka 2. ovog zakona za zatvorenika se donosi pojedinačni program izvršavanja kazne zatvora. Program izvršavanja sastoji se od pedagoških, radnih, zdravstvenih, psiholoških, socijalnih i sigurnosnih postupaka primjerenih osobinama i potrebama zatvorenika te primjerenih vrsti i mogućnostima kaznionice odnosno zatvora. Mislim da je to bit u principu cijelog ovog procesa. Da li su svi ti elementi dobro pogođeni i šta nama na koncu nakon što netko izdrži i izvrši tu kaznu zatvora, šta nama iz te ustanove izađe. Tako da mislim da je to u nekakvoj budućnosti jedan prijedlog o kojem svakako treba razmisliti a zakon je već u prvom čitanju sasvim prihvatljiv i definitivno ovaj zakon ima tri karakteristike. On nudi jedan učinkovitiji sustav, on nudi jedan u sigurnosnom smislu kvalitetniji sustav. I naravno, zakon kao zakon je bitno precizniji nego što je do sada. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala vam lijepo. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Nakon onog prilično deprimirajućeg izvješća o stanju u zatvorskom sustavu kojeg smo imali prilike čuti i o njemu razgovarati pred ponešto mjeseci ovo je jedan optimističniji dokumenat koji nastoji poboljšati stanje, uskladiti međusobno ponešto zakona, prije svega uskladiti Zakon o izvršenju kazne zatvora sa ovršnim zakonom, Zakonom o sudovima i nekim drugim zakonima. I situacija je tu savršeno jasna, takav zakon je potrebno ovog trenutka donijeti. Pošto se radi o prvom čitanju reći ću ponešto načelnih primjedbi koje mislim da bi trebalo uzeti u obzir u usuglašavanju Prijedloga zakona i izradi konačnog teksta. čudno se miješaju generalni stavovi o tome što je kazna zatvora i što se njom zapravo želi postići pa se neke ideje o kazni zatvora najliberalnijih sustava na zapadu pojavljuju istovremeno u članku za člankom sa pooštrenom represijom i tamo gdje treba i tamo gdje čini mi se nema nikakvog opravdanja za nju. Tako se primjerice u članku 3. ukida izdvajanje osuđenika na zatvorsku kaznu ovisnika o opijatima iz posebnih odjela odnosno posebnih zatvora premda je to i za sad zapravo u praksi bilo provođeno. Ti su ljudi boravili u zatvorima i u institucijama tog tipa sa ostalim osuđenicima. No dobro je da se ta odredba u potpunosti izbriše. Resocijalizacija tih ljudi i njihovo njihovo ozdravljenje vjerojatno dobrim dijelom ovisi i o boravku među ljudima koji nisu ovisnici. U člancima 19. i 20. govori se o novčanoj naknadi. U članku 19. o novčanoj naknadi onim zatvorenicima koji nemaju druga primanja. Jest da zvuči humano, jest da zvuči lijepo, jest da zvuči dobro. Samo mi nije jasno zašto ti ljudi dobivaju naknadu? Za što? Što su to napravili da bi trebali dobiti novčanu naknadu ako ju ne zarade u zatvoru? Počinili su kazneno djelo i zato su tamo. Prijedlog zakona isto tako postulira novčanu naknadu za osuđenike koji se obrazuju tijekom izdržavanja kazne. Ako i ne rade, ako nema mogućnosti da rade i tome slično. Uglavnom ako i ne rade dobit će novčanu naknadu zato što se obrazuju. Nedavno smo razgovarali o Zakonu o obrazovanju odraslih u kom lijepo jasno i glasno piše da će to obrazovanje plaćati tko stigne, ako netko stigne. Možda država, možda lokalna samouprava. Ako ne ni oni onda polaznik sam. E sad čovjek koji nije ništa loše u životu napravio osim što nije završio školu platit će to školovanje. Ako ode u zatvor završit će školu i još će mu netko platiti što završava školu. Čini mi se da je tu liberalizam otišao značajno predaleko. S druge strane u članku 21. govori se o zdravstvenoj zaštiti i decidirano se kaže da je zdravstvena zaštita osuđenika ista kao obvezna zdravstvena zaštita svih drugih građana Republike Hrvatske što je dobro, pošteno, pošteno, liberalno. Svi građani Republike Hrvatske bez obzira što su napravili i na koji način su sagriješili imaju pravo na zdravlje. To nije naša izmišljotina. Znam primjer jednog našeg čovjeka koji je otišao kupovati u vrijeme rata oružje u Sjedinjene Države i pokušao ga kupiti od agenta FBI-a. Naravno završio je u zatvoru i pri pregledu koji je obavezan kod ulaska u zatvor ustanovilo se da ima vrlo teški tumor na mozgu. Da operacija košta par stotina tisuća dolara. Ali kako je već ušao u sustav Američka država je platila tu operaciju, čovjek je izliječen i poslije je godinama sucu koji ga je osudio na zatvor čestitao Božić i Novu godinu zahvalan što je preživio. U Zakonu postoje i dobra ograničenja. Dakle represija podignuta na jednu višu razinu zbog praktičnih potreba. U člancima 25. i 26. govori se o posjetama i telefoniranju. Uvedena su ograničenja kojima se nastoji kao što predlagatelj sam kaže ograničiti ograničiti mogućnosti zloporabe jednog i drugog instituta. Dakle zloporabe posjeta. S jedne strane iskorištavanje, onemogućavati iskorištavanje zatvorenika i i prikazivanje njegovo u medijima i tome slično. S druge strane omogućiti zatvorskoj upravi da ograniči telefoniranje, da prekine telefonski razgovor ako ocijeni da je to loše, da bi moglo rezultirati nekim negativnim posljedicama i tome slično. Uvodi se mogućnosti kontroliranja uzimanja droge i alkohola u svako doba. Ako znamo koja populacija dobrim dijelom završava u našim kaznenim ustanovama, mislim da je to neophodno i dobro i da taj način ograničavanja nazovi prava zatvorenika će samo pridonijeti i njihovoj dobrobiti. Nepotrebno ograničenje čini mi se da su iskazana u članku 18. gdje se govori o radu zatvorenika i o tome da taj rad zapravo predstavlja način resocijalizacije i da iz takvog rada zatvorenici ne bi trebali, da se zatvorenicima ne bi trebalo uplaćivati mirovinsko osiguranje. Ako zatvorenik radi tako da iz tog rada nema nikakva prava nego eventualnu malu, znamo da je mala naravno naknadu onda taj rad nije rad čovjeka nego se najbolje izražava u onom kako se nekad kazna teškog zatvora zvala. Zvala se robija. Robija zato što je čovjek robovski radio na izdržavanju te kazne. I mislim da nema apsolutno nikakvog opravdanja da se sadašnja situacija u kojoj se iz te zarade zatvorenika uplaćuje mirovinsko osiguranje da se ta situacija mijenja. Čudna je odredba članka 17. Naime razlozi su jasni, članak 17. predviđa da se kazna zatvora može odraditi tako da zatvorenik radi kod svog poslodavca. Do sad je to bilo moguće sa kaznama do 6 mjeseci. Predlagatelj ovdje predlaže da se taj rok produži na godinu dana. Jasno je zašto. Zatvori su preopterećeni. U zatvorima mjesta nema. Ovo je način da se malo sustav rastereti, ali pitanje tko će sve potpasti pod odredbe ovog članka. Je li baš opravdano da čovjeka koji je osuđen za pljačku a moguće je zbog olakotnih okolnosti da dobije godinu dana da taj čovjek nastavi raditi kao da se ništa nije dogodilo. Sve u svemu Hrvatska narodna stranka podržat će ovaj zakon u prvom čitanju sa nadom da će se nešto od ovih napomena realizirati do drugog čitanja. Hvala. Hvala lijepa. U ime kluba HSS-a gospođa zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice, kolege i kolegice. se osvrnuti na neke stvari za koje smatramo da bi ih trebalo doraditi ili možda izmijeniti. I vjerujemo da će predlagatelj te naše primjedbe i prihvatiti. Naime, ja bih u ovom dijelu govorila o jednom dijelu osuđenika ili zatvorenika, a to su ovisnici. Prema izmjenama i dopunama ovog zakona, i to u članku 3. briše se stavak 4. postojećeg zakona, postojećeg članka 20. I sada si postavimo pitanje na koji se to dio odnosi. Taj dio se odnosi upravo na ovisnike i kaže: "Prema zatvorenicima ovisnicima kojima je uz kaznu zatvora izrečena mjera obveznog liječenja od ovisnosti, a koji su prije dolaska na izdržavanje kazne uključeni u socijalno-terapijski postupak kazna se izvršava u posebnoj kaznionici ili u posebnom odjelu kaznionice.". Ovaj stavak se briše. I sada se pitamo što to znači. Dakako da smo pogledali obrazloženje toga članka i prema obrazloženju toga članka proizlazi da je uistinu namjera predlagatelja bila da se briše taj članak kako ne bi bila zakonska obveza upućivanja osuđenika koji je prije izdržavanja kazne zatvora ušao u socio-terapijski program, dakle ne upućivanje u zasebne odjele, u zasebne odjele, nego upravo je želja predlagatelja da ga se uputi u kaznionicu, što znači u okruženje onakvo kakvo jest i u kojem okruženju nažalost ne bi se postigao drugi učinak kazne zatvora. Jer kazna zatvora jest represija i ona ima represivni učinak. Međutim kazna zatvora ima i odgojni učinak. Želimo skrenuti pažnju predlagatelja da je ova izmjena mislim čak i protivna svrhi kažnjavanja, pogotovo ako se radi o ovisnicima. Pri tome imam na umu one počinitelje kaznenih djela ovisnika koji su počinili kazneno djelo iz uzroka apsolutno ovisnosti. Ovisnost je bolest. Ali su oni počinili kazneno djelo, oni su kažnjeni. Ja mislim da je prioritet ovog društva te ljude preodgojiti, jer oni nisu genetski kriminalci, nego su sticajem okolnosti počinili kazneno djelo zašto im je izrečena kazna zatvora. I zbog toga ih je potrebno preodgojiti. Pa mi predlažemo da se taj stavak ne briše. Jer upravo želimo da osuđenici koji su prije izdržavanja kazne zatvora ušli u socio-terapijski program, da im se pruži mogućnost da nastalno stupanjem na izdržavanjem kazne zatvora da nastalno program odvikavanja. Jer terapijska zajednica je program odvikavanja od droge, opijata, dakle upravo onoga što ga je dovelo do kaznenog djela. nije, ovo što u nastavno reći, i ako to nije predmet ovog zakona, ali u svakom slučaju je predmet razmišljanja ovog ministarstva, a radi se o istoj kategoriji osuđenika, osuđenicima ovisnicima, možda je došlo vrijeme da se razmisli o tome, da se iznađe modus i zakonsko uređenje koje će omogućiti da počinitelji ovisnici kaznenog djela umjesto izdržavanja kazne zatvora zapravo budu upućeni u posebne terapijske zajednice čije će programe odvikavanja utvrditi Ministarstvo pravosuđa, i da umjesto kazne zatvora izdržavaju programe odvikavanja u terapijskim zajednicama. Dakako da bi to ministarstvo imalo, moralo imati nadzor nad radom tih terapijskih zajednica i učinkovitosti programa odvikavanja. Mislim da bismo na taj način pomogli tim ljudima tim više što mi se čini da je ova filozofija i taj pristup toj kategoriji ljudi upravo tako zamišljen i u Nacionalnoj strategiji borbe protiv ovisnosti, ali čini mi se i u akcijskom planu provedbe Nacionalne strategije borbe protiv ovisnosti. Zatim bih htjela progovoriti sa nekoliko riječi koje se odnose na ove promjene koje su nastale iz razloga prenapučenosti zatvora. U članku 17. se događa jedna izmjena koja kaže da dajemo, odnosno propisuje da se zatvorenicima osuđenim na kaznu zatvora do jedne godine može odobriti nastavak rada kod poslodavca ili nastavak obavljanja vlastite djelatnosti. Koja je razlika? Razlika je u tome što je prema sada važećem zakonu bilo do 6 mjeseci, a sada je to do godinu dana. Pitam se koliko će to biti moguće. Jer i ovo moramo gledati sukladno Zakonu o radu. A prema Zakonu o radu radnik osuđen na kaznu zatvora 6 mjeseci i više prestaje mu radni odnos, prestaje mu radni odnos. Ako radniku prestaje, ne da mu može prestati to nije razlog za prestanak, nego je zakon imperativan, on kaže prestaje mu radni odnos, kako sada prestaje mu radni odnos, a mi mu ovdje dajemo mogućnost da ga ostavimo u istoj sredini do narednih godinu Čini mi se da takovo reguliranje neće rastereti zatvore. Jer ako sam dobro shvatila ti radnici koji mogu raditi kod svoga poslodavca ili nastaviti samostalnu djelatnost oni su ponovno smješteni u zatvore. Dakle to nije u funkciji rasterećenja, nego samo evo osiguranja posla negdje drugdje, dakle teoretski moguće, u praksi teško provedivo, pogotovo što su ta dva zakona međusobno isključiva. Ona se isključuju i i u tom dijelu nemaju dodirnih točaka. Evo to su naša dva najosnovnija prigovora. Međutim apeliramo još jednom na predlagatelja da obrati posebnu pažnju upravo na ovaj dio izmjena koji se odnosi na ovisnike. Jer ne bismo željeli da se napravi nešto što nije potrebno. Zaista nije potrebno da se taj stavak briše i na taj način prisiljava ovisnike da dolaze u sredinu za koju moramo priznati i vi, i ja priznajemo to da u zatvore droga ulazi itekako. Itekako droga ulazi u zatvore i čak zatvorenici koji nisu bili ovisnici prije izdržavanja kazne zatvora postaju ovisnicima u samom zatvoru. Ajmo ove kojima je povod i razlog i uzrok kriminala upravo ta bolest ovisnosti, ajmo ih od samog početka izdvojiti kao što je to sada kako ne bi padali još dublje u ono što kažemo da je rak današnjeg društva i da se treba svim silama boriti protiv toga. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Rade Ivas. Izvolite. … /Upadica … Oprostite, ovdje je došlo do nesporazuma, nije stavljeno pa će gospođa Antičević Marinović u ime kluba. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Točno je što je gospođa državna tajnica ustvrdila da donošenjem Zakona o izvršavanju kazne zatvora 2001. godine započela je reforma našeg zatvorskog sustava. Mi smo upravo za tu reformu zatvorskog sustava koja je započela samim donošenjem zakona, a onda i njegovom primjenom, tj. i osiguranjem sredstava, značajnih sredstava za primjenu Zakona o izvršavanju kazne zatvora dobili najveće ocjene i najveće priznanje međunarodnih institucija. Naš sustav 2003. godine u 11. mjesecu zatvorski sustav, dakle od strane međunarodnih institucija kako europskih tako i svjetskih i od samih Ujedinjenih naroda, posebne komisije, ocijenjena kao sustav koji može služiti za primjer tranzicijskim zemljama. Nakon izvješća pučkog pravobranitelja još prošle godine za stanje ljudskih prava u zatvorima, o teškom položaju zatvorenika u našim zatvorima i kaznionicama, te nakon što je prošle godine Hrvatska u posebnom slučaju osuđenika protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava osudio Hrvatsku za kršenje ljudskih prava u zatvorima, mi smo očekivali da će se osigurati, da će hrvatska Vlada osigurati jer je to bio i naš prijedlog povodom pojedinačnih izvješća pa i pučkog pravobranitelja, da se osiguraju hitno dodatna sredstva u državnom proračunu za poboljšanje stanja u našim zatvorima i kaznionicama. Međutim, to se nije dogodilo. Dakle pošto je sada stanje loše, umjesto da se to stanje poboljšava mi što radimo, pogoršavamo dobra rješenja i usklađujemo dakle dobra zakonska normativna rješenja sa lošim stanjem. To je nedopustivo. Istina je postoje neke potrebe, neke norme koje iziskuju adaptaciju s obzirom na neke izmjene drugih zakona, ali to su minorne stvari. Jednako tako možda jedna sadržajnija izmjena koja je potrebna i koju treba pozdraviti i podržati glede samog suca, izvršenje. Ne zaboravimo po prvi puta 2001. godine nastupa judicijalizacija našeg penalnog sustava što znači da se nije samo prepuštena izvršavanje kazne administraciji, državnoj upravi koja uvijek ima tendenciju veću kršenja ljudskih prava, dakle postavlja se ovdje sudac kao garant prava zatvorenika. I istina je da su postojale nekakve nedoumice u izvršavanju, odnosno primjene tog instituta. Međutim, sve ostale izmjene su loše izmjene. Diraju se upravo u temeljna prava zatvorenika i osuđenika koja su upravo od tih međunarodnih institucija ocijenjena kao dobra rješenja, kao odlična rješenja na temelju apsolutnog prihvaćanja konvencije o sprječavanju mučenja i neljudskih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja Vijeća Europe. Takve institucije, takvi instituti na žalost u ovim brojnim izmjenama, ovo su jedne opsežne izmjene, dakle 55 55 članaka čini mi se da se mijenja, to je jedna velika opsežna izmjena, ali na žalost u ogromnoj većini, u ogromnom postotku tih izmjena na štetu prava i sloboda u zatvorima. A zbog čega? Zbog loših uvjeta, zbog nedostatka sredstava, dakle za to postoje mjerodavne ocjene evo i suda. Ne znam pa me stvarno zanima što se po tom pitanju dakle po toj presudi što je Hrvatska poduzela. Jer ukoliko ne poduzme mjere osim ovog ogromnog iznosa koji je dužna platiti, sljedeći puta će platiti još više a izmjene su neminovne da se dogode. Dakle što se prije dogodi i postupi takva jedna izmjena koju nalaže i Europski sud za ljudska prava, to će biti jeftinije po samu Hrvatsku. Ako se samo sjetimo što nam kaže izvješće pučkog pravobranitelja da nam zatvorenici da bolesni izdržavaju kazne sa zdravima, da tuberkulozni po prvi puta nalaze se u ćelijama sa zdravima, da tamo su se nastanili žohari, stjenice, da je po prvi puta u naše zatvore da su uvedene noćne posude koje su već zaboravljene kible iz jugoslavenskih kazamata, zbog toga što zatvorski čuvari ne mogu kontrolirati, odnosno toliko su zatvori prenapučeni da nemaju vremena ih voditi u zahod. Štrajkovi, bjegovi, misteriozne smrti, to su svakodnevnica upravo zbog prenapučenosti kaznionica i zatvora. Ravnatelj je ovu situaciju alarmantno ocijenio, gotovo jednim uzvikom, vapajem za pomoć, ne šaljite nam nove osuđenike. Naravno digla se i Udruga sudaca jer mora postupati po zakonu. Naime što se dogodilo? To se vidi i iz obrazloženja pojedinih normi da je prenapučenost, da postoje osuđenici. Veliki postotak osuđenika je onih do godine dana zatvora. Dakle loše stanje u zatvorskom sustavu posljedica je loše kaznenopravne politike na koju smo upozoravali izmjenama Kaznenog zakona gdje se u kazneni zakon trpaju sva ona kaznena djela koja ne smiju naći svoje inkriminacije niti … mjesto, jer da će imati reperkusija upravo u izvršavanju kazne zatvora. Sada se pokazalo da su kritičari koji su upozoravali na to bili na pravom tragu, da smo dobili neefikasan, prenapućen sustav koji puca gdje? Puca upravo u zatvorima. Da su nam zatvori prepuni osuđenika dominiraju kazne čak do godine dana. Mi smo imali tu rješenje da se ni u kom slučaju i ne omogući prekršajnim kaznama, novčanim kaznama zamjena za zatvor za zatvor, a veliki dio upravo takvih osuđenika izdržava kaznu zatvora. Dakle, zabranom supletornog zatvora mi bismo rasteretili kapacitete. radi se o prvom čitanju pa samo nekoliko pokazatelja dakle u ovoj našoj općoj ocjeni kluba SDP-a da se radi o pogoršanju dobrog Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Evo vidite u već u izmjeni članka 3. stavka 4. gdje se u postojećem članku 20. stavak 4. briše, a kad vidimo o čemu se radi da će manje sredstava biti osigurano za nešto što je elementarno pravo zatvorenika pravo na zdravstvenu zaštitu. Pa evo tako u članku postojećem 20. koji govori o kaznionicama ukida se odredba da se prema zatvorenicima ovisnicima kojima je uz kaznu zatvora izrečena mjera obveznog liječenja od ovisnosti, a koji su prije dolaska na izdržavanje kazne uključeni u socijalno-terapijski postupak kazna se izvršava u posebnoj kaznionici ili ili u posebnom odjelu kaznionice. Do sada je to bila norma. Kako se ona do sada ne primjenjuje jer je prenapučen zatvor, jer nema mjesta, jer mjesta, ne zaboravimo da smo u prošlom mandatu uveli dušobrižništvo u zatvorima, da kapelice danas služe za postavljanje ležajeva, da prostori koji su služili socijalizaciji zatvorenika su ukinuti zato što se također i tamo postavljaju madraci, ležajevi. Dakle, nema nikakvog više rada sa zatvorenicima onoga što je potreban kako bi se postigla svrha kažnjavanja, jer svrha kažnjavanja nije samo odmazda, nije samo represija, nego prije svega resocijalizacija. Uza sav napor tih zatvorskih čuvara kojima smo osigurali maksimalno povišenje dok su se drugdje plaće smanjivale u zatvorskom sustavu bili smo osigurali 30 maksimalno povećanje dodatka na njihovu osnovnu plaću proglasivši to zanimanje najstresnijim. Dakle, tu se dogodilo povećanje maksimalno po zakonu 30%, ali zatvorski čuvari jednostavno ne mogu odoliti toj najezdi osuđenika i prekapacitiranosti u zatvorima i kaznionicama i jednostavno više nije moguće da zatvorenici ovisnici što je to oduvijek bilo imaju zasebno izdržavanje kazne. Zatim, ukida se i jedna šira zdravstvena zaštita zatvorenika za rad i strukovnu izobrazbu zatvorenika kao što je to bilo do sada omogućeno. Daljnje pogoršanje osjeća se upravo kod pojedinačnog programa za izvršavanje kazne zatvora. Zatim, kod zapošljavanja kod drugog poslodavca i obavljanja vlastite djelatnosti. Tu sustav priznaje, da ondje gdje je izrečena kazna zatvora do 6 mjeseci, sada se dakle mogućnost takva proteže i na godinu dana kako bi se rasteretio sam sustav. Naknada za vrijeme izobrazbe, dakle i ona se smanjuje i reducira. Zaštita zdravlja kao elementarno pravo zatvorenika ono se ukida. Ambulanta kaznionica, odnosno zatvor mora biti kaže opremljen u skladu s propisima iz područja zdravstva i opskrbljen priručnim spremištem lijekova. To je nešto najosnovnije, međutim takva odredba se ukida. Zašto se ukida? Jer se ne ispunjava, jer nema sredstava. Ali molim vas, ako je država zatvorila osuđenika pa nisu prestale obveze države prema takvoj osobi. Dapače, nastale u nove, a to je osnovno zaštiti mu zdravlje. Međutim, evo dakle da nema govora više o unapređenju socijalizacije, resocijalizacije, strukovne izobrazbe, dakle ovdje se štedi i na zdravlju osuđenika jer evo ukida se odredba članka 103. stavak 3. koja govori o opremljenosti ambulanta. Postupak s duševno oboljelima. Dobro, tu se govori upravo kako, omogućavala je postojeća odredba liječenja u zdravstvenoj ustanovi koja može trajati najdulje do isteka kazne što je sasvim bilo normalno. Ovdje za sada ima jedan drugačiji koncept da bi takva osoba koja je obolila automatski potpadala pod novi zakon, Zakon o osobama s duševnim smetnjama. Međutim, dalje. To toliko i nije bitno. Ali dalje imamo značajnu izmjenu. Troškovi liječenja izvan kaznionice, odnosno zatvora. Oni su uvijek za vrijeme izdržavanja kazne zatvora bez obzira jel se je zatvorenik nalazio na dopustu ili ne padali na teret države, odnosno kaznionice. Sada više ne. Reduciraju se prava zatvorenika, posjet kaznionici, odnosno zatvoru i to onim predstavnicima i ovlaštenim osobama dakle koji ne proizlaze samo iz tijela državne vlasti, nego i drugim zainteresiranim osobama koje se bave zaštitom ljudskih prava. Smanjuju se nadalje prava osuđenika koja su na neki način budila ponos jer je to osnovno za resocijalizaciju, a ne da se ubije i ono malo dostojanstva kod zatvorenika koje uvijek kazna lišenja slobode za sobom nosi. Dakle, zatvorenik ima pravo primati i slati novac posredovanjem kaznionice, odnosno zatvora, ukida se takva norma. Novcem on više ne može slobodno raspolagati, ali ja vam govorim i to je poznato našem upraviteljima i našoj državnoj tajnici zasigurno da su mnogi zatvorenici uzdržavali svoju obitelj radom u zatvoru, a sada oni više ne mogu slobodno raspolagati. Jednako tako ni primati novac od osoba koje bi ih htjele pomoći, nego samo od rodbine jer tobože moguće su zlouporabe. Pa naravno. Svako pravo nosi za sobom zlouporabu, ali naše je da suzbijemo zlouporabu, a ne da ukinemo pravo. Na takav način pa osnovno humano šta je? Pa i na kraju krajeva spada i u 10 crkvenih zapovijedi pohoditi bolesnike i zatvorenike, a to znači i nečim ih obdariti. Ovdje se sada onemogućava trećim osobama da donose sredstva, nego samo rodbina. A koliko ima zatvorenika kojih se rodbina odrekla, koji nemaju nikakvu rodbinu? Da li se razmišljalo o njihovim temeljnim ljudskim pravima koja su oduvijek postojala, kod liberalizacije zatvorskog sustava davnih 70-tih godina postoje. Sada se takvo pravo, temeljno pravo naprasno ukida. Vidite, nekada je bio pojam i sadržaj pogodnosti koji su se sastojale u smanjivanju ograničenja kretanja unutar kaznionice, odnosno zatvora. Sada se ona ukida. Zašto? Zato što je svakom zatvoreniku kojima se ne ukida ta povlastica smanjeno kretanje unutar kaznionice. Dakle, o tome ne govorim ja. O tome ne govorimo mi koji to kritiziramo. O tome ne govori čak sam ni pučki pravobranitelj. U sve njih možete sumnjati. Pa nećete valjda sumnjati ravnatelja zatvorskog sustava koji govori upravo o alarmantnom stanju. Dakle, umjesto ovih izmjena, mi smo očekivali sredstva koje zatvorski sustav treba i to ne sutra, nego danas. Često čujemo da će se graditi novi zatvori. Međutim, to su tek buduće projekcije. Ono što nama ostaje ovdje, da se trenutno poboljša situacija jer je stanje u zatvorima teško. Ono prijeti eksplozijom ponašanja u zatvoru, jer temeljna, osnovna odredba, članak 1. govori upravo koliko je kvadrata osuđeniku potrebno osigurati u zatvoru ili kaznionici. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo dva ispravka. Prvi, gospodin Emil Tomljanović. Izvolite! Uvaženi gospodine potpredsjedniče! Pa, ispravio bi netočan navod uvažene kolegice koja je kazala da nisu povećana proračunska sredstva koja se trebaju izdvajati u ovoj proračunskoj godini za zatvorski sustav. To jednostavno nije točno. mislim da to treba ispraviti, jer su povećana sredstva koja se direktno usmjeravaju poboljšanju standarda u zatvorskom sustavu i ustanovljene su zapravo i čitav niz drugih mjera u okviru ministarstva, da se sam standard zatvorskog sustava u bilo u bilo kom pogledu izvršavanja kazni zatvora poboljša. Isto tako nije točan navod kada je uvažena kolegica kazala da je pomoćnik ministrice izjavio odnosno javno pozivao, ne šaljite nam zatvorenike ili ljude u zatvor. To je jedan novinski članak odnosno naslov novinskog članka i sadržaj iz novinskog članka. To je poslije i demantirano i zapravo bilo upućivano na druge oblike sankcija, ne zatvorskih sankcija, pogotovo kada se radi o najlakšim oblicima kaznenih djela. I zaključno, ja uvažavam poznavanje kolegičino zatvorskog sustava. Upravo je nemoguće zapravo nemoguće je gotovo preko noći iz jednog kako vi kažete…

kada je rekla da kapelice u kaznionicama nisu potrebne. Upravo one služe za duhovnu obnovu zatvorenika i ja sam razgovarao sa par ljudi koji su izašli iz zatvora. Njima je to jako pomoglo. A druga stvar je kada je optužila Vladu Republike Hrvatske, da je kriva zbog stanja u kaznionicama. Nije Vlada kriva. Nije ni ministarstvo krivo. Jedino tko je kriv, to je odvjetnička komora koja je suspendirala poznate odvjetnike, pa su nam sada zatvori puni narkodilera. Hvala. Hvala lijepa. Ovo su mišljenja. Prelazimo na pojedinačnu. Gospodin Rade Ivas. Izvolite! Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice, kolege i kolegice zastupnici! Svoju raspravu započet ću jednom tvrdnjom da je pred nama jedan dobar tehnički zakon kojim se želi u prvom redu osigurati jednako pravni položaj svih zatvorenika, podiže se razina sigurnosti zatvorskog sustava, uvode se mjere smanjivanja troškova zatvorskog sustava. No, ovim zakonom ali on nije koji bi, ne rješavamo ipak one aktuelne probleme. U prvom redu prekapacitiranosti i zatvora i kaznionica. A ono prema izvještaju znamo je preko 30 do 40%. Dok s jedne strane imamo pooštrene kaznene mjere, što dovodi sve više zatvorenika time i preopterećenost zatvora, čini mi se da s druge strane ne osiguravamo baš kvalitetna sredstva kako bi se ti kapaciteti i povećavali. Unatoč nastojanju Vlade a to vidimo da se ipak neki kapaciteti kao što je Glina povećavaju i kvalitetno i kvalitetno i prostorno. No vratimo se na temu. Kao što smo čuli i danas važeći Zakon o izvršenju kazne zatvora primjenjuje se od 2001. godine kad je on usklađen sa međunarodnim konvencijama koje je Republika Hrvatska prihvatila sa tada važećim europskim zakonskim pravilima. I sigurno je da je tim izmjenama i dopunama ustvari započela jedna kvalitetna reforma zatvorskog sustava. Osnovna pitanja kojim se želi ovim prijedlogom zakona o kojem danas raspravljamo riješiti, možemo podijeliti u nekoliko grupa. Prvo, potrebno je uskladiti i usklađivanje ovog zakona sa novim zakonima, kao što je Zakon o kaznenom postupku, Zakon o ovršnom postupku, Zakon o parničnom postupku i slični zakoni. Naime, ovim zakonima uvodi se mogućnost izricanja zatvorske kazne, što Zakon o izvršenju kazne nije propisivao, pa ih zato trebamo i uskladiti ovaj zakon sa tim zakonima. Dalje, donošenjem Zakona o državnim službenicima koji se odnosi na zatvorski sustav uvjetuje i traži izmjenu ovog zakona kako bi se isti uskladio sa tim Zakonom o državnim službenicima. Dalje, bitno što se ovim zakonima detaljnije propisuje zahtjev za sudsku zaštitu po kojoj odlučuje sudac izvršenje. Naime, u praksi je postojala nedoumica da li je ovaj zahtjev predstavlja jedan poseban pravni institut sudske zaštite, pa da bi otklonili ovu nedoumicu izmijenjen je članak 17. gdje se ukazuje da se zapravo tu radi o sudskoj zaštiti prava o kojoj odlučuje sudac izvršenja, prema članku 42. stavak 2. točka Isto tako zakon ne propisuje precizno koji sudac izvršenja poduzima radnje i donosi odluke u odnosu na pojedine faze postupka od pokretanja pa do izvršenja kazne, niti tko su stranke u postupku odnosno drugog stupnja člancima 12. i 13. prijedloga zakona, precizno se određuje koji sudac izvršenja Županijskog suda poduzima radnje i donosi odluke u odnosu na pojedine faze. A i također su precizirane stranke u postupku prvog odnosno drugog stupnja. Da bi se postigla sigurnost u zatvorima potrebno je kvalitetnije propisati koje se sve stvari mogu nositi u kaznionicu. Zakonom se kvalitetnije i rješava pitanje primanja novca. A isto tako zakonom postojećim nisu propisana sva ponašanja koja predstavljaju stegovne mjere, pa se ovim zakonom to nastoji riješiti. Pitanje novčane naknade zatvorenika za vrijeme školovanja i u slučajevima kad mu se ne može osigurati rad također je dovodio do zloupotrebe i manipulacija, pa je ovim zakonom i ta materija regulirana. Pitanje zdravstvene zaštite zatvorenika također je riješeno pa je propisano da zatvorenici koji imaju zdravstvenu zaštitu odnosno ako su je stekli po bilo kojoj osnovi zadržavaju to pravo. No, što se tiče nekih predloženih izmjena u pogledu zdravstvene zaštite zatvorenika one dugoročno mogu dovesti do uštede, no uštede nužno ne znače i bolju zdravstvenu zaštitu samih zatvorenika. Volio bih još na kraju spomenuti i neke svoje dileme a o kojima se spominjalo na Odboru za pravosuđe a to je uz članak 27. koji govori o mogućnosti telefoniranja zatvorenika. Naime, u članku 125. stavak 2. kaže se da se u zatvorenim uvjetima telefoniranje će biti nadzirano a u poluotvorenim i otvorenim ono može biti nadzirano. Da li ova odredba izaziva određene probleme uostalom šta to znači nadzirati. Da li to znači da zatvorenik može telefonirati uz prisustvo zatvorskog službenika, ili se telefoniranje prisluškuje posebnim uređajima? Da li treba ograničiti mogućnost nadziranja u poluotvorenim ili otvorenim kaznionicama? I još jedna primjedba koju smo također spomenuli u Odboru za pravosuđe to je nepreciznost članka 47. koji govori o povjerenstvu za uvjetni otpust. Naime, tamo stoji a odredba se odnosi na imenovanje tog povjerenika pa se među ostalim kaže da će ministar imenovati jednog člana suca izvršenja prema mjestu izvršenja kazne zatvora. Čini mi se da bi ovo izazvalo određene nedoumice u praksi. Jer, da li to znači da bi za svaki slučaj trebalo imenovati drugog suca izvršena. Prema tome, evo možda o tome malo da se predlagač izjasni i da se ovo precizira. Sve u svemu mislim da se radi o dobrom zakonu i koji će sigurno nakon prve rasprave biti poboljšan i da ćemo ga onda u drugom čitanju prihvatiti. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala Molim zastupnike i predsjednike odbora koji nisu raspravili pojedine točke a imaju ih namjeru da to naprave, zakažu možda i večeras, da to do 10 sati rasprave. A mi nastavljamo sutra sa 19. točkom Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju, potom plana